Tere päevast, austatud Riigikogu! Tere päevast, head kolleegid! Tere päevast, lugupeetud Vabariigi Valitsuse liikmed! Ja tere päevast, head külalised siin Riigikogu rõdudel! Alustame Riigikogu infotundi ja teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli. Palun!

Infotunnis osaleb 26 Riigikogu liiget.Valitsuse liikmed, kes vastavad täna teie küsimustele, on peaminister Kaja Kallas, rahandusminister Mart Võrklaev ja regionaalminister Madis Kallas. Head kolleegid, tänases infotunnis on küsimuse esitamise soovi avaldanud 14 Riigikogu liiget. Seetõttu annan iga teema arutelul võimaluse ühe täpsustava ja ühe lisaküsimuse esitamiseks. Ehk siis, head Riigikogu liikmed, üks täpsustav ja üks lisaküsimus. Ja nagu kodukord ette näeb, on küsimuse esitamiseks aega kaks minutit ja vastamiseks kolm minutit. Esimesena esitab küsimuse Martin Helme, talle vastab rahandusminister Mart Võrklaev ning teema on Eesti majandus ja rahandus.

maksutõusude eelnõuga, maksuralli eelnõuga, oli inetu ja vale ning rikkus ka valitsuse enda kehtestatud hea õigusloome eeskirja. Sellist kobarat ei ole viisakas teha. Ma olen väga rõõmus, et valitsus otsustas selle neljaks eraldi eelnõuks lüüa. See oli mõistlik ja normaalseid kombeid järgiv, aga see ei muuda ära nende eelnõude sisu. Nende eelnõude sisu on ikkagi võigas.Minu põhiprobleem on selles, et ühelegi neist maksuralli eelnõudest ei ole tehtud mitte mingit tegelikku mõjuanalüüsi. Selle tõttu on meil väga raske üldse hinnata, kas need eelnõud täidavad eesmärki, mida sinna juurde deklareeritakse, ehk aitavad riigieelarve positsiooni parandada. Ärme siin teeskle, et tegemist on millegi muuga kui inimestelt ja ettevõtetelt raha ära kraapimisega et teie ehk Reformierakonna valitsuse ajal tekitatud eelarvekriisi lahendada. Ma tuletan meelde ka seda, et kõige suurem kulupoole kasv riigieelarves

kummuli kukkunud, siis see on kõik teie enda tehtu tõttu. Aga ma küsin: missugused arvutused või millised analüüsid või millised varasemad kogemused aitavad teil olla kindel, et need planeeritavad laekumised üldse tulevad riigieelarvesse? Aitäh! Aitäh! Mart Võrklaev, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea küsija! Alustan siis ka natukene kaugemalt, nii

See, millega valitsus välja tuli, oligi üks terviklik maksupakett, millega oli kavas muuta tulumaksuseadust, käibemaksuseadust, aktsiise ja hasartmängu maksustamist. Kogu see tervik koos iga konkreetse maksumuudatuse mõjuanalüüsiga oli selgelt seletuskirjas olemas ja oli ka maksude kui terviku kohta tehtud analüüs: kuidas nad koos mõjutavad Eesti Eesti majandust ja inimeste toimetulekut, mida see tähendab üksikisikule, mida see tähendab ettevõtjale ja mida see tähendab riigi rahakotile. Väide, et seal ei olnud analüüsi, ei vasta tõele. Miks ta oli tervikuna? Kuna see ongi tervikvaade ja ka opositsioonil oli küsimusi, kui me oma ideedega välja tulime, et milline maks mida katab ja kas eelarvepositsioon paraneb või hoopis katab see mõne erakonna valimislubadusi. See tervikvaade, mis selle paketi juures oli,

erinevaid kokkuhoiumeetmeid. Ka Riigikogu menetluses on mõned eelnõud, mis muudavad riigi kohustused riigile jõukohasemaks. On ka keskkonnatasud sügisel tulemas, on ka automaksu temaatika tulemas.

komisjonis erinevaid osapooli, parlamendisaadikuid. Ma ei saa kuidagi nõustuda mingi kobarajutuga või sellega, et mingeid menetlusreegleid eiratakse. Aitäh! Järgnevalt täpsustav küsimus, Martin Helme, palun! Aitäh! Kahjuks ei ole te oma soovi kuidagi rakendanud komisjonis, seal ei ole küll mingit arutelu toimunud. Komisjonis oli täpselt nii, et kõigepealt hääletame ja siis hakkame arutama. See on lihtsalt kurioosne! Ei ole võimalik tulla meile rääkima, et te tahate arutada ja analüüsida. Teiseks, jaa, me teame, et ega nende nelja eelnõuga ei ole meil maksuralli lõppenud. Tõepoolest, automaks on plaanis, maamaksu tõus on plaanis, keskkonnatasude nime all maksud on plaanis, juba

pandud kirja, mismoodi [maksumuudatus] mõjutab ühte või teist sektorit või kuidas ta mõjutab riigieelarve positsiooni, aga see ei ole mõjuanalüüs. Seal oli väga selgelt öeldud, et käibemaksu tõus suurendab inflatsiooni ja tulumaksu tõus vähendab ostujõudu. Oli väga selgelt välja öeldud, et hasartmängumaksu tõusu puhul on väga suur oht,

välistaks maksutõusu vajaduse. Pealegi, riigikaitse-eelarve ei ole üldse kõige suurem osa sellest. Kõige suurema osa moodustab ikka teie enda maksuküüru kaotamine, mis toob 300-miljonilise tulu … Aeg! … kõrgepalgalistele ja kõik teised kannatavad selle all. Mingit mõjuanalüüsi te ei ole teinud. … Aitäh! Härra minister, palun! Aitäh! Alustan vastamist ühe tsitaadiga: "Valitsus keeras pea peale Eesti inimesi aastaid teeninud tulumaksusüsteemi. Lihtne ja arusaadav tulude maksustamine on Eestis olnud aastaid loomulik vähese bürokraatia sümbol. Uuest aastast saab Eesti ülikeerulise astmelise tulumaksu, kus suurimat maksukoormust hakkavad kandma keskklassi inimesed."Kas hea küsija teab, mida ma tsiteerisin? Ma võin vastata: see on 18. novembril 2017 esitatud EKRE volikogu avaldus.

sai neid eelnõusid tutvustatud. Tõsi küll, hea küsija hilines ja siis ka lahkus, nii et erilist huvi nende eelnõude vastu polnud. Isamaa liige oli kenasti kohal, küsis küsimusi.

ei tule. Nüüd on mul lihtne küsimus: kas te tunnistate, et te valetasite sellele auditooriumile seal konverentsil, sest te selgesõnaliselt ütlesite, et automaksu ei tule? Lihtne vastus, ei pea väga keerutama. Kas te valetasite või mis sellega oli? Aitäh!

vara maksustamise pool. Eestis on varamaksud madalad, samal ajal on meil eelarvesse täiendavaid tulusid vaja, nii et võib-olla tasuks ka see komponent

teenust ei ole ehk inimesed on ikkagi sunnitud olema autodes. Meie soov on seda muuta: ühe käega liikuda säästvamate autode poole ning teise käega parandada ühistransporti ja kogu seda liikuvust. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane teine küsimus. Küsimuse esitab Tanel Kiik, küsimusele vastab peaminister Kaja Kallas ning teema on peretoetuste ja opositsiooni tegevuse kärpimine. Tanel Kiik, palun! Austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Soov oli küsida peretoetuste kärpimise eelnõu ja opositsiooni õiguste kärpimise kohta parlamendisaalis, aga pean tunnistama, et oma sõnavõttudega annate te iga päev ainest ka uuteks küsimusteks. Antud juhul lugesin ja lausa kuulasin väga suure imestusega teie tsitaate ja võrdluseid, kuidas opositsiooni soov takistada peretoetuste kärpimist ja leida poliitiline kompromiss on teie hinnangul võrreldav Putini Venemaaga ja parlamendis toimuv on võrreldav Adolf Hitleri aegse Saksamaaga. See kõik kõlas nii uskumatult, et kui ma poleks tõesti kuulnud, et te neid võrdlusi intervjuus kasutasite, poleks ma seda uskunud. Eesti Vabariigi peaministrina tulla Riigikogu liikmetele, 41 liikmele, kes on saanud mandaadi Eesti rahvalt, ütlema, et teie soovid ja teie taotlused ja teie poliitilised kompromissettepanekud on võrreldavad sõjakurjategijate tegevusega, selliste antikangelaste tegevusega, kes on läinud ajalukku või lähevad ajalukku

Pakun teile võimalust siin infotunnis vabandada oma sõnade eest, minna mõnes mõttes puhtamalt lehelt edasi, teades, et see poliitiline vastasseis parlamendis ei ole lahenenud ning et sellised jõumeetodid, mida siin saalis on rakendatud, ja teie sõnavõtud

et koalitsioon on valmis maha istuma ja arutama eelnõude sisu, kui te olete teinud oma muudatusettepanekud. Jah, teil on õigus teha seaduseelnõude suhtes obstruktsiooni, aga praegu te tegelikult nõuate endale õigusi, mida opositsioonil ei ole mitte kunagi olnud. Te võtate kogu Riigikogu pantvangi, ütlete, et valitsus ei saa anda sisse eelnõusid ja neid eelnõusid ei tohi menetleda. Te nõuate endale õigust, et meie lepiksime opositsiooniga kokku,

klassikaline KGB, Venemaa läbirääkimistaktika. Punkt üks: nõua õigusi, nõua asju, mida sul ei ole kunagi olnud. Punkt kaks: esita ähvardusi, kasuta jõuvõtteid, nagu te olete siin teinud. Ja punkt kolm: looda teiste heatahtlikkuse peale, et alati on keegi läänes, antud juhul juhul koalitsioonis, kes on nii heatahtlik, et tuleb sulle pakkuma midagi, mida sul varem pole olnud. Ja sellega ma ei ole nõus. Ma ütlen, et see on täpselt sama taktika. Te nõuate endale õigust otsustada, milliseid eelnõusid valitsus tohib esitada Riigikogule ja milliseid mitte. Räägime asjadest õigete nimedega. Mis asi see tegelikult on? See asi, mida te teete, on tegelikult see, et te lihtsalt ei tunnista selle valitsuse õigust oma poliitilist programmi edendada. Kui mina olin opositsiooni juht,

Me kasutasime selle eelnõu puhul obstruktsiooni, see oli meie tööriist. Teie tööriist oli see asi usaldusega siduda ja lihtsalt läbi rammida.

Martin Helmega maha, kui oli nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse obstruktsioon. Me oleme kuulanud neid muresid ja tulnud vastu ja teinud muudatusettepanekuid. Siis saime obstruktsiooni maha. Aga nüüd te tahate sammu edasi astuda ja tahate endale juba õigust otsustada, mida valitsus teeb teeb ja mida valitsus ei tee. Vaadake, selliseid õigusi ei ole opositsioonil mitte kunagi olnud ja ei saa ka tulevikus olema. Aitäh! Tanel Kiik, protseduuriline küsimus, palun!

Hitlerile ja Putinile ka KGB esindajatega? Kas see teie hinnangul läheb kokku adekvaatse ja hea poliitilise kultuuri ja tavaga, mida te olete Eesti 200 esimehena lubanud hakata parlamendisaalis ja üldse Eesti poliitikas rakendama? Aitäh, Aitäh, Tanel Kiik! Ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks, aga ma olen korduvalt siin saalis öelnud, et üksteisega suheldes tuleb jääda viisakaks ja lugupidavaks, ja ma jään jätkuvalt selle seisukoha juurde. Kert Kingo, palun,

ministritele, nii nagu istungi juhataja ei saa ette kirjutada küsimusi küsijatele. Läheme nüüd teemaga edasi. Täpsustav küsimus, Tanel Kiik, palun! esimees! Austatud peaminister! Kuna te mu esimesele küsimusele ei vastanud, vaid rääkisite pikalt ja laialt sellest, miks teie tehtud obstruktsioon oli parem kui praeguse opositsiooni obstruktsioon, siis ma olen sunnitud sama küsimuse uuesti esitama. Minu kriitika teie suunal antud juhul ei tulenenud obstruktsioonist, selle vastasusest, teie arusaamast koalitsioonilepingu punktide täitmise kohta või nende läbisurumise õiguse kohta, hoolimata sellest, et parlamendivalimistel tõesti nendele konkreetsetele punktidele tegelikult mandaati ei küsitud. Seda te teate täpselt sama hästi kui mina. Minu küsimus oli must valgel, väga selgelt – te võite hiljem [stenogrammist] üle lugeda – selline: kas te olete valmis avalikult vabandama selle eest, et võrdlesite, ja täna jätkuvalt vist selle võrdluse juurde ka jääte, opositsioonierakondade igati seaduslikku ja rahumeelset tegevust siin parlamendisaalis oma poliitiliste eesmärkide saavutamise

parlamendiliikmeid, kes on Eesti rahvalt saanud mandaadi, täpselt nii nagu teie ja valitsus, nende ajalooliste antikangelastega. Minu hinnangul on see absurdne. Täiesti siiralt jään selle juurde, mida ma enne ütlesin. Ma kuulasin selle intervjuu läbi, et

Aitäh! Ma tuletan headele kolleegidele meelde, et meie teema on peretoetuste ja opositsiooni tegevuse kärpimine. Peaminister Kaja Kallas, kui te soovite vastata, siis palun! Veel kord, kui te kuulasite, te saite väga hästi aru, ja ma vastasin ka eelmisele küsimusele. Ma võrdlesin teie läbirääkimiste taktikat selle taktikaga, mida Venemaa kasutas enne Ukraina sõda. Täpselt samamoodi küsisid ajakirjanikud minult, mida lääs peaks pakkuma, et deeskaleerida. Vaadake, lääs ei ole seda olukorda Ukrainas tekitanud ja samamoodi ei ole seda olukorda, et Riigikogu ei saa seadus[eelnõusid] menetleda, tekitanud koalitsioon. Jah, teil on võimalik teha konkreetsetele seaduseelnõudele obstruktsiooni ja esitada muudatusettepanekuid, mida me saame arutada. Aga hetkel te nõuate endale õigusi, mida opositsioonil ei ole mitte kunagi olnud. Ma ei vabanda nende sõnade eest, sest teie läbirääkimiste taktika on täpselt sama. Te nõuate endale õigusi, mida opositsioonil ei ole mitte kunagi olnud.Kui meie olime opositsioonis, te ütlesite meile, et harjuge ära, harjuge ära, nii on. Väga ülbelt ütlesite. Ütlesite igasugustele ekspertidele, et vahet ei ole, mis te arvate, me rullime sellest üle. Meil ei olnud tegelikult midagi selle

Te esitasite eelnõusid, mis opositsioonile ei meeldinud, aga me saime esitada muudatusettepanekuid, me saime nende üle vaielda, me saime nende vastu hääletada. Kahe eelnõu puhul – ainult kahe eelnõu puhul – me tegime ka obstruktsiooni, millest te sõitsite üle, sidudes need usaldusega. Need puudutasid

Te ähvardate ja võtate Riigikogu pantvangi, öeldes, et te ei lase valitsuse esindajal esitada valitsusest tulevaid seaduseelnõusid, ja tahate, et me istuksime maha ja lepiksime teiega kokku, mis eelnõudega me tuleme ja mis eelnõudega me ei tule. See ei ole see demokraatia vorm, mis Eestis on. Jah, me võime rääkida muudatusettepanekutest. Olen korduvalt öelnud, et me oleme valmis maha istuma ja kuulama muudatusettepanekuid ja saama aru, mis on teie sisulised mured iga konkreetse eelnõu puhul, mitte [leppima] sellega, et te takistate kogu Riigikogu toimimist toimimist ja ütlete, et valitsusel ei ole üldse õigust seaduseelnõusid esitada. See on täpselt see läbirääkimiste taktika, millest ma räägin. Ja ma ei ole võrrelnud mitte opositsiooni Venemaaga, vaid seda läbirääkimiste taktikat, mida te kasutate. See on seesama KGB läbirääkimiste taktika. Täpselt sama!

Kuidas te seda hindate ja nimetate? Aitäh, Jaanus Karilaid! Istungi juhataja ei saa minna küsimuste ja vastuste sisusse, kui need püsivad teemas, ja ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks. Aga järgnevalt lisaküsimus, Martin Helme, palun!

on Venemaaga võrdlus. Minu meelest Venemaaga võrdlus on hoopis teise nurga alt siin palju pädevam. See, mismoodi tänane liberaalne režiim ahistab ja represseerib seaduslikku, demokraatlikult valitud opositsiooni, vot see on väga sarnane KGB, FSB ja Putini käekirjaga. See, kuidas siin eile ja üleeile, esmaspäeval ja teisipäeval võeti ära Riigikogu opositsioonisaadikutele põhiseadusega

kehtestatakse oma võimu, ja vot see on Venemaalt pärit. Teie olete see, kes toob meile Venemaa poliitilist kultuuri. Seda enam, et te räägite meile siin midagi jõuvõtetest, mida opositsioon olevat kasutanud. Vabandage väga, me ei ole kasutanud ühtegi jõuvõtet! Hoopis meie vastu kasutati jõuvõtet. jõuvõtet. Ma ei ole näinud heatahtlikkust mitte kusagil mitte kordagi. Küll aga ma tean jõuvõtteid, mida kasutas Kaja Kallase esimene valitsus, kui saatis rahumeelsetele meeleavaldajatele peale eriüksuslased ja koerad. Küll aga ma tean seda, kuidas Kaja Kallase valitsus kehtestas täiesti ebaseadusliku koroonarežiimi, mis on kohtus pihuks ja põrmuks tehtud, võttis inimestelt, sadadelt‑tuhandetelt inimestelt põhiseaduslikud õigused ära. See on Venemaa poliitiline kultuur. Kui keegi on Eestis Putini käekirja kasutav inimene, siis see on Kaja Kallas, mitte opositsioonierakonnad. Nii et ärge tulge meie ette vehkima Vene kaardiga, sest te saate sellega ise vastu pead. Aitäh! Kaja Kallas, palun! … Kuidas me ahistame opositsiooni? Vot sellest ma tahaks küll aru saada. Te olete saanud nädal aega üle anda eelnõusid ja arupärimisi.

Kui me neid vaatame, siis näeme, et need ei ole ju tegelikult tõsiselt võetavad. Te küsite samu küsimusi erinevatelt ministritelt.Aga me hakkame neile arupärimistele vastama. Ma pakkusin välja, et tuleme reedel, teeme täiendava istungi, vastame Riigikogu liikmete küsimustele, nendele arupärimistele. arupärimistele. Hakkame otsast vastama, millele te olete tahtnud vastuseid saada. Ja mis tuleb välja? Öeldakse, et arupärijad tahavad puhata ja arupärijad ei tule kohale. Nii et ma ei saa teile vastata.

menetleda seaduseelnõusid on madalamal üksiku Riigikogu liikme õigusest esitada arupärimisi. Mina arvan, et see tasakaal on praegu väga selgelt arupärimiste kasuks. Te ei ole lasknud valitsusel isegi mitte eelnõusid üle anda, ammugi mitte

mis puudutavad koroonakriisi. Mul ei ole hetkel neid materjale käepärast, aga kui ma õigesti mäletan, siis 17 kohtuotsuses, võib-olla on neid tänaseks isegi rohkem, on saanud riik õiguse. Tõesti, on üks kohtunik, kes on teinud korduvalt otsuseid, vist oli kaks või kolm otsust, milles ta on öelnud, et valitsusel ei

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane kolmas küsimus. Küsib Helir-Valdor Seeder, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on rahandus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Ka mina pean kahetsusväärselt alustama sellega, et Eesti Vabariigi Riigikogu liikmete tegevuse võrdlemine Hitleri ja Putini tegevusega on täiesti kohatu, ja ma olen ebameeldivalt üllatunud, et te jätkuvalt õigustate ja kaitsete seda seisukohta. Ma oleks oodanud selle ääretult ebaõnnestunud võrdluse ja väljendiga seoses, et te korrigeerite end ja vabandate siin Riigikogu liikmete ees.

Minu küsimus puudutab tulumaksuseaduse puhul kavandatavaid muudatusi. Nagu me teame, Reformierakond likvideerib uljalt juba mitmendat valimisperioodi järjest olematut maksuküüru ja teie erakonna juhtivate liikmete hulgas on inimesi, kes ei oska arvutada. Teie kõrval istub praegu rahandusminister Mart Võrklaev, kes annab teile juhtnööre ja materjale oma arvestuste kohta. Näete, näpuga näitab ka selle küüru peale, mida te ei näe. Ta on korduvalt meie ühistel väitlustel väitnud, et on inimesi, kes maksavad rohkem kui 20% tulumaksu, joonistanud, kuidas keegi maksab 34,5% tulumaksu, ja nii edasi.

olukorras, kus riik pidavat olema tohutus rahanduslikus kriisis. Mina olen suhelnud erinevate maksuekspertide ja maksuametnikega ja keegi ei ole leidnud ühtegi inimest, kes oleks maksnud rohkem kui 20%.

Kaja Kallas, palun! Kui teil on suurepärane võimalus küsida seda siin rahandusministri käest, siis te võiksite seda võimalust kasutada. Aga tõepoolest, ma võin teile selle arvutuskäigu ka ise välja öelda. Sellest on palju räägitud. Marginaalse maksumäära väljaselgitamiseks tegelikult ei ole ühtegi lihtsamat moodust, sest efektiivne maksumäär, mida inimene isiklikult tunnetab, ei tõuse üle 20%. Aga kui me võtame täna kehtiva tulumaksusüsteemi, siis selle järgi on kuni 1200 eurot teeniva inimese maksuvaba tulu 654 eurot kuus, sealt edasi kahaneb see nullini vahemikus 1200 eurot kuni 2100 eurot. Üle 2100 euro teenivale inimesele maksuvaba tulu ette nähtud ei ole ehk see on null. Selles vahemikus, kus maksuvaba tulu väheneb, tekib nii-öelda kõrgem maksuaste ehk küür, mille ulatus on 900 eurot.Nii, arvutuskäik on täpselt selline. Jagades maksuvaba tulu kadumise ühtlaselt kogu astme ulatuses ehk 654 jagades 900-ga, saame tulemuseks, et iga täiendava euro teenimisel väheneb maksuvaba tulu miinimum 0,726 euro võrra. Seega tuleb selles vahemikus tulumaksu maksta mitte ainult iga täiendavalt teenitud euro pealt, vaid ka 0,726 euro pealt, mille võrra maksuvaba tulu vähenes. Nüüd, vahemikus 1200–2100 teenitud eurode puhul kujuneb tulumaks järgmiselt. 20% tulumaksu 1 eurolt: 1 euro korrutatuna 20%‑ga on 0,2 eurot. Lisaks 20% tulumaksu kaotatud maksuvabast miinimumist: 0,726 eurot korrutatuna 20%‑ga. Ehk tulumaks kokku tuleb 0,2 pluss 0,145 eurot, see on 0,345 eurot. See tähendab, et selle vahemiku iga teenitud euro pealt tuleb maksta 0,345 ehk 34,5% tulumaksu.See on see marginaalne maksumäär ja see on see, mida inimesed tunnetavad. See on põhjus, miks inimesed ka hääletasid selle poolt, et maksuküür tuleb kaotada. Mitte ainult meie valijad, vaid ka Eesti 200 valijad ja EKRE valijad on olnud

kiiresti], te tulite ideega välja 2. detsembril ja juba 19. detsembril oli seadus vastu võetud. See muutis kardinaalselt maksusüsteemi, mida meie nüüd peame siin korda tegema. Aitäh! Ja nüüd täpsustav küsimus, Helir-Valdor Seeder, palun! Auväärt peaminister! Valijad kindlasti ei hääletanud teie poolt selle maksuküüru likvideerimise pärast, mida jätkuvalt ei ole, vaid ikka sellepärast, mida te ei tee, või õigemini, mida te teete hoopis vastupidi sellele, mida te enne valimisi lubasite. Enne valimisi te ei lubanud varamakse, mida te praegu kehtestate nii automaksuna kui maamaksu tõstmisena, ja te ei lubanud ka paljut muud, mida te teete. Isegi ei ole õige öelda, et te vaikisite nendest asjadest, vaid te rääkisite hoopis vastupidist juttu sellele, mida te praegu ellu viite. Aga mul on teile austatud peaminister ja rahandusminister. Ärge tehke ennast narriks! Ärge mängige tola siin Riigikogu ja rahva ees! Me kõik saame aru, et inimestel, kes teenivad palka 1200–2100 eurot, on maksukoormus väiksem kui inimestel, kes teenivad üle 2100 euro. Ei ole nii, et need inimesed maksaksid rohkem ja see küür oleks suurem. Niisugused detsiilide kaupa arvestused, mis on demagoogilised väljavõtted kogu sellest tulumaksusüsteemist, on naeruväärsed. Aga selle vaidluse juurde ma ei taha jääda, see on täiesti mõttetu ja rumal vaidlus. Ma küsin: kas kas te olete valmis tegema muudatusi selles esitatud eelnõus, mis suurendab Eesti Vabariigi riigieelarve defitsiiti, mis ei aita vähimalgi määral kaasa Eesti ettevõtluse arengule ja mille korral 70 miljonit eurot jääb nendele inimestele, kes teenivad 5000 eurot ja enam kuus palka? Miks te seda teete? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, te hirmsasti muretsete meie valijate pärast. Las me muretseme oma valijate pärast ise ja tegeleme nendega ise. Meie lubasime valimistel hoida maksukoormuse madala, nii madala kui vähegi võimalik, ja maksukoormus

ära. See on tegelikult soodus just ettevõtlusele.Mida me lubasime valimistel? Veel kord, me lubasime, et eelarved peavad olema pikaajaliselt tasakaalus. Peame oluliseks vältida üldise maksukoormuse tõstmist ja seda me ei teegi, eks ole. Maksukoormus jääb endiselt 33% peale. Viime riigi tulud ja kulud tasakaalu. Eelarve tulusid tuleb kasvatada maksukoormust tõstmata. Jällegi, maksukoormus ei tõuse. üritame hoida Eesti riigi võla võimalikult madala ja ei jäta tänaseid soove tulevaste põlvede kohustuseks, erinevalt teie erakonnast, kes te tahtsite ühel hetkel kirjutada eelarve tasakaalu põhiseadusesse ja järgmisel hetkel loobusite sellest totaalselt, ütlesite, et 4 miljardit, või ma ei tea kui palju, peab laenu võtma.

selle raha võtaksite, et kõiki neid toredaid asju teha. Ja kui ma midagi kahetsen, siis tõesti seda, et ma teie sellisele väljapressimisele allusin ja seoses sellega me tegelikult riigieelarve kulutusi suvel kasvatasime. Aga lubage meil need vead nüüd parandada. Laske meil menetleda neid seadusi, arutada. Tehke muudatusettepanekuid. Saame istuda maha. Ma saan aru, et ka teie olete aru saanud, et me oleme teinud koos teiega vea, ja te olete valmis kaasa mõtlema, mis muudatusi täpselt teha. Aga igal juhul parem varem need asjad ära korrigeerida kui hiljem. Aitäh! Aitäh! Helir-Valdor Seeder, protseduuriline küsimus. Austatud juhataja! Peaminister ristis mind väljapressijaks. Ma tahaksin siin täpsustuse esitada, sest muidu nii saalile, kolleegidele kui ka kuulajatele jääb mulje, et ma olen siin välja pressinud ja peaminister on sattunud ohvriks. Muidugi siis on võimalik teha avaldus vastavatele organitele. Mina mäletan, et me tegime sõbraliku kokkuleppe, kirjutasime sellele alla, naeratasime ja surusime kätt, ning lõpuks ühiselt, konsensuslikult kõik viis parlamendierakonda viisid selle ellu.

päevakorrapunktide juures võimalik kasutada vastulause võimalust. Infotunnis seda kahjuks ei ole. Nii et palun peame kinni infotunni formaadist, mis näeb ette lisaküsimuse. Ja lisaküsimuse võimalus on nüüd Lauri Laatsil. Palun!

Te mainisite, et hakkate kellegi vigu parandama tulumaksusüsteemiga seoses, ja lisaks te rääkisite ühes vastuses või vähemalt vastasite niimoodi, et

Ma loen praegu siit ühte arvamust majandusteadlaselt Heido Vitsuril, kes ütleb selgelt välja, et riik ei peaks kartma laenamist, vaid hoopis kärpeid. Iseenesest teil on plaanis kärpida ja kärpeplaaniga te kindlasti tulete välja, aga lisaks sellele te tõstate ju ka makse. Loomulikult see mõjutab kogu Eesti riiki ja meie inimesi.

Te olete siin nelja nädalaga andnud sisse ligi 4 miljardi jagu täiendavaid kulutusi, mida kõike riik peaks tegema. Ma saan aru teie igasugustest väljaütlemistest, teie erakonna omadest ja meeleavaldustest, et võrdselt ebapopulaarsed on nii kärped kui ka maksutõusud. Ma küsin teilt, kust see raha võetakse. Te ütlete, et laen on läinud nii palju kallimaks. Jah, me võime kogu aeg refinantseerida, aga seal on üks väike võti ja võti on see, et intressi me peame ikkagi maksma ja intress läheb kogu aeg kõrgemaks. Praeguse seisuga on nii, et pelgalt intress ehk pelgalt see rahasumma, mida me maksame nende laenude pealt, mis meil on olemas 2027. aastani, on 391 miljonit. Ütlen võrdluseks, et te saaksite aru: kogu Kultuuriministeeriumi eelarve ehk kõik teatrid, kõik, mis puudutab sporti,

muud. Mis puudutab majanduse seisukorda, siis majanduse heas käekäigus on väga oluline osa tasakaalus eelarvel: ei kulutata rohkem, kui tegelikult teenitakse. Ja kui me vaatame majandusprognoose, siis juba

teie lisaks sellele puudujäägile, mis juba on eelarves, [kavatseksite katta] veel ligi 4 miljardi jagu täiendavaid kulutusi. Ma saan aru, et see on populaarne, te saate lubada kõigile, et tõstame seda, tõstame teist ja tõstame kolmandat. Aga teie ei pea vastama küsimusele, kust see raha tuleb. Vaatame

seadust läks muutmisele ilma igasuguste mõjuanalüüsideta. See ei olnud hea praktika, kindlasti mitte. Aga meie selliseid vigu ei tee. Aitäh! Aitäh! Lauri Laats, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, Riigikogu esimees! Kuna peaminister küsis mitmeid kordi minult küsimusi, siis ma mõtlesin, et võtan protseduurilise ja küsin, kas ma võin protseduurilise küsimuse käigus proua ministrile vastata.

protseduurilisele küsimusele: protseduuriliselt infotunni raames vastata ei saa. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Asume järgmise küsimuse juurde, küsimus nr 4. Küsib Kert Kingo, vastab rahandusminister Mart

See eelnõu võetakse kindlasti valitsuserakondade häältega vastu, selles ma üldse ei kahtle. Aga käibemaksu tõus mõjutab riigi majandust negatiivselt ja seda üsna mitmel viisil. Kõigepealt väheneb tarbijate ostujõud, sest hinnad tõusevad. See omakorda sunnib inimesi oma kulutusi vähendama, mistõttu väheneb majanduse aktiivsus. Väheneb ka ettevõtete kasumlikkus, kuna tõstes käibemaksu, mis on kaudne maks, suurenevad ettevõtete kulutused. Suurenevad toodete ja teenuste hinnad, mis omakorda vähendab nõudlust nende järele ja seega väheneb kasumlikkus. Kui ettevõtted ei suuda müüki säilitada, võib see omakorda viia töökohtade kadumiseni. Kuna käibemaksu tõstmisega suurenevad kaupade ja teenuste hinnad, siis selle tagajärjel võib kasvada ka inflatsioon. See muidugi mõjutab jälle negatiivselt majanduse aktiivsust. Kokkuvõttes, riigi majandus läheb allamäge, inimesed vaesuvad ja ettevõtted lõpetavad tegevuse. Te ise ja Kaja Kallas olete muidugi kommenteerinud, et selle maksutõusu tulemusena suurenevad maksulaekumised riigieelarvesse ja kõik läheb aina paremaks. Küsin,

hinnad järgmisel aastal ilmselt tõusevad. Aga selleks ajaks on meil kõikide tänaste prognooside järgi inflatsioon ikkagi kõvasti alla tulnud võrreldes tänasega. Ka aprillikuus oli see näitaja oluliselt parem. Ehk et inflatsioon on meil selleks ajaks stabiliseerunud. Nüüd küsimus, kas see ettevõtteid kuidagi kahjustab.

Aitäh! Kert Kingo, täpsustav küsimus, palun! Ma tänan veel kord, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister Mart Võrklaev! Nüüd jõuamegi tulumaksuni, ka see eelnõu on meil Riigikogus menetluses. Selle eelnõu kohaselt plaanitakse senist füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksu tõsta 10% ehk samamoodi 20%-lt 22%-le. Ka see seaduseelnõu võetakse kindlasti valitsuserakondade häältega kiiresti ja muutmata kujul vastu, selles ma üldse ei kahtle, olete ise ju seda nimetanud kiireloomuliseks. Füüsiliste isikute puhul tähendab tulumaksu tõus seda, et väheneb inimeste kättesaadav sissetulek väheneb tarbimine ja kulutuste tase. See omakorda mõjutab ettevõtete käivet ehk müüki ja kasumlikkust, eriti kui tarbijad vähendavad oma kulutusi põhitarbekaupadele või luksuskaupadele. Äriühingute puhul tähendab see seda, et vähenevad ettevõtete kasumid ja seeläbi ka nende investeeringud uutesse projektidesse, tehnoloogiasse ja laienemisse. See pidurdab majanduskasvu ja innovatsiooni ning vähendab uute töökohtade loomist. Kõrgem tulumaksu määr mõjutab ka Eesti ettevõtluskeskkonda ja konkurentsivõimet. Eesti äriühingute maksukoormuse suurenemine võrreldes teiste riikide omaga vähendab meelitatavust välisinvesteeringute ja ettevõtlustegevuse jaoks, mis võib olla ühtlasi takistuseks uute ettevõtete loomisel. Kui see kõik juhtub, siis kuidas plaanite leevendada võimalikke negatiivseid mõjusid majandusele ja toetada ettevõtlust ning tarbijate ostujõudu? Mis on teie plaan B? Ma tänan veel kord,

2017. aasta väljaütlemist, milles öeldigi, et maksuküür on halb ja see tuleb kaotada ja see kahjustab inimeste toimetulekut.

ja seda ta saabki oma kulutuste jaoks kasutada. Kuidas täna maksuküüruga on? Isegi kui sul on tulumaksuvabastus, siis paljud inimesed ei julge seda kasutada, sest nad ei tea, äkki nad teevad aasta jooksul lisatööd, saavad preemiat ja siis peavad pärast tuludeklaratsiooni esitamist hoopis raha tagasi maksma. siis nad igakuiselt ei kasuta endale seadusega antud tulumaksuvabastust ja igakuiselt jääb neil selle võrra vähem raha kätte. Nad saavad seda enda jaoks vähem kasutada, mis omakorda mõjub negatiivselt nende toimetulekule ja ka majandusele, sest see raha ei lähe majandusse.

siis mina julgen küll arvata, et 2025. aastal palgasurve ettevõtetele väheneb ehk tegelikult nende konkurentsivõime hoopis suureneb ja kulud kahanevad. Jällegi, see on ettevõtetele positiivne. Te ise mõni aeg tagasi ütlesite, et kui inimestel on rohkem raha käes, siis see raha läheb majandusse ja toidab ettevõtlust. Tulumaksureform

Aitäh, austatud juhataja! Ma tahaksin edasi minna turismi või majutusteenuste käibemaksu tõstmisega. Esiteks on muidugi huvitav see, et te kuidagi kiirustate sellega, kuigi just sellega oleks võimalik veel tegeleda. Te võiksite ise mõjuanalüüse teha, läbi mõelda ja läbi rääkida. Selle [muudatusega] ei ole nii kiire, sest see ei hakka kehtima Põhiküsimus ongi see, et ma näen, et te ei ole seda läbi mõelnud. Teie enda seatud eesmärgid ei ole täidetavad. Hakkab pihta jälle seesama asi, et te lihtsalt lasete maksu[rahal] Lätti sõita. Teil oleks aega, ütleme, poole aasta jooksul ise endale selgeks teha reaalsed mõjud ja vältida maksueesmärkide mittetäitmist.

Teie erakond on kenasti konkurentsivõime teemat aastaid esile tõstnud, aga nüüd te teete täpselt vastupidi: ilusti munevat kana hakkate praeks tegema, et kiiresti midagi ära süüa, aga samal ajal pikaajaline mõju saab olema negatiivne. Ainuke, mida mul on veel lisada, mis puudutab obstruktsiooni, on see, et ajaloolises põhjas käis obstruktsioon ära siis, kui lugupeetud peaminister Kaja Kallas läks koosolekute füüsilise takistamiseni. Aga tal on niikuinii mälu halb, sellega ei ole mõtet midagi eriti peale hakata. Aitäh! Aitäh! Mart Võrklaev, palun! Aitäh! Ma proovin maksuteemade juurde jääda. Majutusasutuste käibemaksu

mõjutab. Oleme otsinud rahvusvahelisi praktikaid ja tulemused on väga erinevad. Selge on aga see, et majutuse osakaal turismikuludes, mida [teevad]

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane viies küsimus. Küsib Aleksei Jevgrafov, vastab regionaalminister Madis Kallas ja teema on Ida-Virumaa eriesindaja. Aleksei Jevgrafov, palun! Aitäh! Austatud regionaalminister! Viimastel kuudel on palju räägitud Ida-Virumaa eriesindaja koha loomisest. Raske on eitada, et Ida-Virumaal on palju probleeme.

Kas need vastavad meie ootustele ja kas on juba teada, kes on see tore inimene, kes tuleb appi Ida-Virumaale? Aitäh! Madis Kallas, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Hea küsija! Mul on esmalt väga hea meel, et regionaalteema ka infotunnis lauale toodi. on minu hinnangul üks olulisimaid murekohti Eestis, vaadates, kuidas regionaalne ebavõrdsus [avaldub] nii Ida-Viru võrdluses mitme teise piirkonnaga kui ka laiemalt üle Eesti, kui vaatame, kuhu ja kuidas on rahvas koondunud ja kuidas on maksutulud liikunud. Üks asi, mida ma tahan veel öelda, on see, et ma kindlasti ei soovi nimetada Ida-Virumaa esindajat eriesindajaks. Ma arvan, et see eriesindaja nimetus on võib-olla kuidagi ajalukku kinni jäänud. Pigem sooviks, et seda ametikohta, seda institutsiooni nimetataks Ida-Virumaa esindajaks, kes täidab väga paljusid erinevaid ülesandeid. Mis puudutab teie tõstatatud muresid, siis mul on hea meel, et lisaks Riigikogule

Vabariigi Valitsus võtab vastu otsuseid, mis puudutavad laiemalt regionaalset teemat, aga ka otsesemalt Ida-Viru, siis alati keegi

vaid see on ikkagi reaalse rolli pärast, mida ta peaks selles piirkonnas täitma ja mis asju ta peaks seal lahendama.

ja kuidas võiks selle koha sisustada, et ta oleks just selline, nagu kohalik kogukond, keda ka teie esindate, ootab. Teeme seda üheskoos,

Saaremaa endise vallavanemana te vähemalt teate nende probleemide sisu, mis valitsevad nii kohaliku omavalitsuse poliitikas kui ka regionaalpoliitikas. Aga minu küsimus on järgmine. Kaks aastat tagasi hakkas Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond valmistama ette sellist dokumenti nagu regionaalarengu tegevuskava.

ütleksin, et need on esimesed sammud. Jah, tegime regionaalprogrammid ja nii edasi ja nii edasi. Aga regionaalarengu tegevuskava oli mõeldud selleks, et kõik ministeeriumid – ma saan aru, et regionaalministril on teatud vahendid, teatud regionaalprogrammid ka eurorahadest –, valdkonnad ja asutused kirjeldaksid ära oma programmide, Euroopa Liidu fondidest rahastatavate programmide regionaalse prioriteedi. Ehk kas on soodustingimused, kas on regionaalsed portfellid, kas on eri meetmetega tehtud see regioonidele soodsamaks kui näiteks Tallinnale, Harjumaale ja Tartule.

Kuressaare linn on sisuliselt teist nädalat juba väga suures kriisis, sest joogivesi, mis on eluks kõige tähtsam vahend, nii toidu valmistamisel kui ka teistes tegevustes, on rikutud

regionaalseid tegevuskavasid ja regionaalseid programme, siis ma olen alati öelnud, et me peame iga teema ja iga planeeritava tegevuse puhul alati vaatama seda, mismoodi see kusagile mõju avaldab, nii positiivses kui negatiivses võtmes. Sageli me teeme nii-öelda kesktasandil otsuseid, mis meie arvates mõjutavad piirkonda positiivses võtmes, aga paraku alati ei pruugi nii olla ja tulemus võib olla vastupidine.

vaadata, kuidas ja mismoodi seda saab teha. Kas tuleb teha suuremaid või väiksemaid muudatusi? Eks seda näitab aeg. Aga regionaalteemad on olulised ja ma loodan, et ka siin infotunnis saab tulevikus olema selleteemalisi küsimusi üha rohkem. Aitäh,

Aga oma kogemusest võiksin öelda seda, et minu praktikas on olnud juhtumeid, ajal, kui olin Narva linnapea, et riigi esindaja ei leidnud isegi aega minuga kohtumiseks. Ma loodan, et te pöörate sellele tähelepanu. Aga täpsustaksin seda, et kas on mingi lootus, et see esindaja hakkab tööd tegema asekantsleri kohal. Või on teil mõned teised variandid? Aitäh! Madis Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt, ka minu hinnangul peab riigi esindaja võtma esimeses järjekorras prioriteediks piirkondade külastamisel kohalike omavalitsuste juhid, sellepärast et kohalik omavalitsus katab ära kogu Eesti territooriumi ja kõik Eesti inimesed, kes sellel territooriumil elavad. Ta on tegelikult esimene käepikendus piirkonnas ükskõik mis murede lahendamisel, ükskõik mis teemade tõstatamisel. Seetõttu oli seda kurb kuulda, aga ma loodan, et tulevikus saab selliseid asju vältida. Riigi esindaja

Seda me jah veel arutame, aga ma ei välista midagi. Seetõttu teeme koostööd ja vaatame, milline on parim vorm. Oluline on sisu. Aitäh, härra regionaalminister! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane kuues küsimus. Küsib Priit Sibul,

KOV-ide tulude ümberjagamise eelnõu. Seal on teie tsitaat: "Eelnõu on koostatud liigselt kiirustades. Muudatused vähendavad osade kohalike omavalitsuste üksuste tulubaasi, samal ajal kui plaanitud käibemaksu määra tõus tõstab kulutusi. Eelnõu seletuskirjas sellest tulenevaid mõjusid analüüsitud pole."8. mail mail on sotsiaalkaitseminister saatnud teile märkustega kooskõlastuse, mis puudutab käibemaksuseaduse muutmist. Seal on kirjas, et tulumaksuseaduse seletuskirja järgi

mis võib olla suuremgi kui tulumaksumuudatustest saadav rahaline tulu. Seega, käibemaksu määra suurendamine ja ühtse tulumaksuvaba miinimumi kehtestamine võib luua olukorra, kus suhteliselt suuremat koormat kannavad madalama sissetulekuga inimesed.

halveneb pensionäride olukord võrreldes teiste sissetulekusaajate gruppidega, sest nagu seletuskirjas on kirjas, on käibemaks regressiivse mõjuga maks: madalama sissetulekuga grupid

võimalikud täiendavad tuluallikad nii käibemaksu tõusuks kui ka tulude ümberjagamiseks. See kehtib tegelikult kõikide omavalitsuste kohta. Selline oli rahandusministri arvamus, tagasiside. Seda kõike saab nüüd, kui seesama kohalike omavalitsuste tulubaasi puudutav tulumaksueelnõu Riigikokku tuleb, arutada ja saab saab häid ettepanekuid teha, nii nagu kõikide teiste eelnõude puhul. See, et rahandusminister markeerib probleemi, ma arvan, ei ole midagi hullu. See on selle töö osa ja kooskõlastamise mõte.

mõni päev tagasi ühes arutelus ja debatis rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanniga ja tundub, et te tegelikult olete mingi muudatuse teinud. Mulle tundub, et on hea võimalus siin turismiettevõtjatelt pinge maha võtta ja öelda, kas ja mida te olete valmis vähendama või muutma, et turismiettevõtjad teaksid tulevikku paremini. Vähemalt selline mulje jäi. Aga majandus- ja kommunikatsiooniminister kirjutab, et kui me võrdleme ajalugu 2009. aastast, kui kõik Balti riigid tõstsid turismiettevõtete

ja see mõjutab seda sektorit olulisel määral. Kuna mulle tundub, et te koalitsioonis olete kas leidnud või leidmas mingit lahendust, sest kriitika on suur ka teie endi seas, siis minu arvates oleks mõistlik ja aus praegu sektorilt pinge maha võtta ja öelda, milline see uus kokkulepe on. Aitäh!

siis selles on küll öeldud, et mingisugust mõju KOV-idele ei ole. Teie ütlete, et nagu on. Keda siis uskuda, kas Rahandusministeeriumi töötajaid või ikkagi ministrit? Mul on selline tunne, et peaks ikkagi ministrit rohkem uskuma,

kogu mõjuanalüüsi tervikuna, siis näete, et see pilt on kenasti olemas. Kas seda saab veel paremaks teha, laiendada, erinevaid argumente sinna lisada? Vot see ongi see, mis siin Riigikogus peaks käima.

Ma küsin teie käest mõne hetke pärast perepoliitika alustesse puutuva küsimuse, aga ma tahan ühe asja eelnevalt ära õiendada. Eelmise nädala infotunnis te levitasite minu suhtes laimu, nagu mul oleks ükskõik, mis lipp lehvib Pika Hermanni tornis. See väide ei vasta tõele. Kuna mul ei olnud võimalik ennast toona kaitsta, siis räägin nüüd sellest kahe sõnaga. Ma pean Pika Hermanni tornis lehvivat sinimustvalget lippu Eesti Vabariigi iseseisvuse sümbolina väga oluliseks. Täiesti siiralt. See repliik, mida te silmas pidasite oma laimavat kommentaari esitades, oli mõeldud väljendama hoopis teist mõtet: seda, et on häbiväärne rõhuda sinimustvalge lipu kattevarjus omaenda rahvast. Nii ei tohi teha. Nüüd ma olen teile oma seisukohta selgitanud, täiesti siiralt, ilma reservatsioonideta. On teie valik, kas te jätkate laimu levitamist või mitte.Nüüd küsimus. Teie ja teie koalitsioonikaaslaste sõnavõttudest automaksu kehtestamise on kumanud läbi selline hoiak, nagu oleks auto omamine pigem mingisugune paheline asi, millest inimesed peaksid hoiduma või loobuma. Sarnaselt näiteks sellega, nagu käsitletakse suitsetamist. Nüüd, vaadates, kuidas te olete asunud abielu ideaali radikaalselt ümber määratlema, läinud lasterikaste perede toetuste kallale ja asunud jõustama tervet rida teisi meetmeid, muu hulgas käib jutt perede tulumaksuvabastuse kaotamisest, mis tabavad eriti valusalt just paljulapselisi perekondi, tahaksin teie käest küsida järgmist. rohepöörde ideoloogiast, sellega käsikäes käivast rahvastiku piiramise ideoloogiast, feministlikust ideoloogiast või muudest põhjustest juhindudes hakanud käsitlema ka paljulapseliste perede loomist millegi pigem negatiivsena ehk sellisena, mida riigivõim peaks pigem pärssima kui soosima? Suur Aitäh! Kaja Kallas, palun! Ei, vastupidi. See on väga positiivne, kui lapsi sünnib ja neid sünnib palju. Mul on väga suur lugupidamine nende emade suhtes, kes sünnitavad ja suudavad ka üles kasvatada väga palju lapsi. See ei ole sugugi lihtne töö ja lihtne pingutus, nõuab emadelt päris palju. Aga loodetavasti on meie ühiskond nii palju muutunud, et saadakse aru, et lapsed ei ole ainult emade mure ja rõõm, vaid on ka isade mure ja rõõm, ning kohustusi jagatakse võrdsemalt.

Rootsis on peretoetused või lapsetoetused kolmele lapsele kokku 385 eurot. Tuletan meelde, et isegi pärast seda, kui me nüüd neid perehüvitisi vähendame, on Eestis kolme lapse eest

kolme lapse peale kokku on lapsetoetused 333,5 eurot, aga Eestis 710 eurot. Nii et lastega pered on meil suure tähelepanu all ja endiselt avaldan suurt lugupidamist kõigi suhtes, kes on palju lapsi ilmale toonud ja nendest ka

Aga armastust, mida pakuvad ema ja isa, ning kodusoojust ei saa riik paraku pakkuda. Seda pakuvad ikkagi pered ise. Aitäh! Sooviksin küsida tõepoolest täpsustavalt. Esiteks, te ju kindlasti mõistate, et kui teie erakond ise mõned kuud enne valimisi hääletab paljulapseliste perede toetuste tõstmise poolt, aga kohe pärast valimisi esimese asjana esitab parlamendi menetlusse eelnõu, millega neid toetusi uuesti kärpima hakata, siis võib täiesti põhjendatult jääda mulje, et tegelikult paljulapselised perekonnad ei ole teie jaoks mingisugune positiivne fenomen, mida soosida ja mille loomisele inimesi üles kutsuda. Mul on hea meel kuulda, kui te kinnitate meile, et tegelikult te ei käsitle paljulapseliste perekondade loomist millegi pigem pahelisena, olgugi et palju on räägitud maailma ülerahvastatuse probleemist ehk sellest, et inimesi on niigi liiga palju. Eks rohepöörde raames räägitakse pidevalt, et et pigem peaks vaatama, kuidas inimkonna suurust piirata, ja sellega ju muidugi paljulapselised perekonnad kokku ei lähe. Nii et ma arvan, et te saate aru, et see küsimus ei ole laest võetud. On täitsa võimalik, et inimesed käsitlevadki paljulapselisi perekondi millegi sellisena, mida riik peaks pigem pärssima. Mul on hea meel, et teie ei kuulu nende hulka, kui see nii on.Pidades silmas teie vastust minu eelnevale küsimusele, ma küsiksin täiendavalt: kas te olete valmis sõna otseses mõttes selgesõnaliselt kutsuma noori inimesi üles, sealhulgas noori naisi, aga ka mehi, käsitlema noorelt abiellumist, mis võimaldab saada rohkem lapsi, lastele turvalist kasvukeskkonda loovas truus abielus elamist, perekonnale pühendumist ja oma perekonda paljude laste vastuvõtmist eelistatud eneseteostusvõimalusena võrreldes näiteks karjäärile pühendumise ja vaid ühe või kahe lapse saamisega või üldse laste saamisest hoidumisega? Riik on korraldanud mitmesuguseid avalikke kampaaniaid ühiskonna hoiakute suunamiseks ja kujundamiseks. Kas teie juhitav valitsus ja teie isiklikult olete valmis kaaluma sellise sõnumi esiletoomiseks kampaaniate korraldamist?

meie ühiskonnas ja neil on täpselt samasugune õigus nii haridusele kui eneseteostusele, nagu on meestel. Meestele selliseid etteheiteid, nagu nad oleksid 27-aastaselt, kui neil lapsi ei ole, ühiskondlikult kahjulik element, ei tehta. Tegelikult siis, kui naised tunnevad, et nad nad on võrdväärne osa ühiskonnast, ja kui nad tunnevad, et nad on toetatud ka meeste poolt igas mõttes, nad julgevad lapsi saada.Ma olen selles mõttes teiega nõus, et väga paljud naised tegelikult tahavad abielluda. Aga mehed põlvele ei lasku ja neid naiseks ei palu. Teie enda fraktsioonis on inimesi, kes on siit puldist öelnud, et nad võtavad oma laste ema naiseks, aga ma ei tea, kas nad on seda siiamaani teinud. Võib-olla alustate nende veenmisest. Ma usun, et need naised kindlasti ootavad seda seda ettepanekut.Meil on vaba maa, mis tähendab seda, et inimesed saavad neid valikuid teha. Me teame, et väga palju lapsi sünnib väljaspool abielu. Aga see on nii ka teistes riikides. inimesi otsustama selle kasuks? Vanemahüvitise süsteem on tegelikult loodud selleks, et karjääri tegevad naised ei lükkaks sünnitamist edasi, ja see on tõesti toonud ka noori naisi [pere loomise] juurde. Aga minu meelest, nii palju kui ma olen

lahkuvad perede juurest uute naiste juurde – ei osale laste kasvatamises ja ei panusta rahaliselt. Koormus jääb kõik naiste õlule. Me oleme teinud ettepaneku elatisabi suurendada, et need naised saaksid abi. Sest tõesti, kui me vaatame numbrite järgi, need on pered, kes on kõige rohkem hädas.

Aitäh! Saan öelda niipalju, et istungi juhataja ei sekku ei küsimuste sisusse ega vastustesse, kui need püsivad teemas. Kert Kingo, palun, lisaküsimus! tänan, lugupeetud istungi juhataja! Peaminister Kaja Kallas! Kõigepealt ma ikkagi klaariks sellise asja ära, et peaministrist on kohatu hakata kommenteerima saadikute eraelu. See on täiesti kohatu, ma ütleksin, et lubamatu.

abielu mõistet, võib-olla see haakub ka eelneva küsimusega, siis näiteks minule väga meeldib olla abielus. Mulle meeldib, et me oleme oma abielu registreerinud. Tõesti, mul on hea meel ja ma olen selle üle uhke. Aga on inimesi, kes seda ei ole soovinud teha, ja on inimesi, kes soovivad seda teha, aga nad ei saa seda teha, sest neile ei ole neid õigusi antud. Minu arvates oleks minust isekas öelda, et ei, mulle küll meeldib abielus olla, aga ma keelan sellise õiguse kellelegi teisele. Uskuge mind, need perekonnad on olemas, need inimesed armastavad teineteist ja nad tahavad oma kooselule anda sellise seadusliku jõu, nagu on abielul. See ei võta minu abielust mitte midagi ära, ei võta ka teie abielust mitte midagi ära. Teie abielus ei muutu mitte midagi sellest halvemaks, et on inimesi, kes samuti tahavad seda võimalust kasutada.

võivad teile rääkida, kuidas nende peredes kasvavad lapsed, väga õnnelikud lapsed, sest neil on armastavad vanemad ja see ei sõltu sellest, mis soost nad on. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. palun! Asume tänase kaheksanda küsimuse juurde. Küsib Ester Karuse, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on Nursipalu. Ester Karuse, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea peaminister! Mul on hea meel, et mul on lõpuks võimalus küsida Nursipalu kohta. See on minu katse nr 4. Nursipalu kogukond on mures, Võrumaa inimesed on mures. Minu arvates on see täiesti häbematu käitumine, mida te olete teinud. Novembris te ütlesite välja, et laiendus on plaanis, enne valimisi te lükkasite selle laua alla ja nüüd te võtsite selle laua alt välja ja hakkate kiirkorras ellu viima. Aga te ei ole kaasanud inimesi, kohalikke omavalitsusi, te ei ole loonud selgust. Samas me näeme, et protsessid on käimas. Ehk siis te ise olete tekitanud selle ebakindluse Võrumaa inimestes. Inimesed on pidanud endale palkama advokaadid, lausa selleni välja, et on tehtud pöördumine Jens Stoltenbergile.Ilmselt te tahate nüüd öelda, et meil on vaja Nursipalu harjutusvälja laiendada, et oma kaitsevõimet tugevdada. See kõik on arusaadav. See ei ole Reformierakonna teene, et kaitsekulutusi tõstetakse. Kõik erakonnad on siin ühel nõul. Tuletan meelde, et Keskerakond tegi ettepaneku ja ütles enne valimisi välja, et toetab igati erakondadeülest kokkulepet riigikaitse küsimustes. Seega küsimus ei ole selles. Küsimus on hoopis selles, kuidas te seda protsessi läbi viite. Mina arvan, et on võimalik inimesi kaasata ja teha asju õigesti. Aga te ise keerate kobarkäkke kokku, kiirustate, ja kui keegi julgeb selle kohta siis on ta automaatselt venemeelne või toote paralleeli koguni Hitleri Saksamaaga. Ehk siis, kui Kaja Kallas ei saa teha seda, mida tema tahab, siis on tekkinud põhiseaduslik kriis või võetakse Vene kaart taskust välja ja hakatakse sellega vehkima. Minu meelest on see äärmiselt kummaline. Ma ei tea, mis teie peas

Seda ma rääkisin enne valimisi, rääkisin pärast valimisi, rääkisin valimiste ajal. Käisin ka kohtumas Võrumaa inimestega. Seal muideks oli väga palju selliseid inimesi, kes ütlesid, et nad saavad aru, miks seda on vaja – see on meie enda kaitse jaoks. Me lubasime, et teeme teeme seaduse korda, et oleks võimalik harjutusala laiendada, ja lubasime ka seda, et kompensatsioonimeetmena makstakse inimestele õiglast hüvitist taasteväärtuse ulatuses. Ma tean, et Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tegeleb sellega, tegeleb inimestega suhtlemisega, tegeleb kohalike omavalitsustega suhtlemisega. Tõesti, te ütlete, et olete nõus sellega, et kaitsekulutused tõusevad 3% peale. Aga vaadake, see kõik maksab raha. Sellisel juhul ma küsin teilt vastu:

Me ei ole mitte kunagi lükanud seda teemat kuhugi vaiba alla. Me oleme väga avatult sellest rääkinud, oleme vastanud küsimustele ja olen valmis vastama nendele küsimustele ka edaspidi. Eelnõu on sisse antud ja vastavad komisjonid seda Riigikogus menetlevad. Seal on Riigikogu liikmetel võimalik esitada

21. Mitte kunagi varem ei ole pidanud nii palju inimesi riikliku arenduse tõttu oma kodust lahkuma. Neid inimesi on palju, need inimesed on jätkuvalt mures ja nende mure on täiesti arusaadav. üks teie erakonna liige ütles mulle siin saalis, et ma ei peaks üldse Nursipalu pärast muretsema ega sellega tegelema, sest mina ei ela seal. Ma ei saa aru, mida see tähendab. Mina olen valitud Kagu-Eestist ning loomulikult ma seisan Põlvamaa, Valgamaa ja ka Võrumaa inimeste eest. Nii et vähe sellest, et te püüate meid, Riigikogu liikmeid, siin vaigistada, tullakse nüüd juba individuaalselt minu juurde ja öeldakse, et sa ei ela seal ja sul ei ole õigust Nursipalust rääkida.Kas nüüd on siis nii, et kui sul kolme last ette näidata ei ole, siis ei tohi sa peretoetuste teemal sõna võtta, või kui sa ise abielus pole, siis sa ei saa öelda, et abielu on püha? Kui minister või Riigikogu liige pole ise Ida-Virumaalt pärit, siis kas ta ei tohi sealse piirkonna muredest rääkida? Või kas siis, kui poliitik pole ise endine politseinik või päästja, ei tohi ta siseturvalisuse tagamiseks ettepanekuid teha? Või kui inimene pole õpetaja või õppejõud, siis kas tal pole lubatud haridusteemadel rääkida? Kas teie peaministrina soovite mulle ja teistele parlamendiliikmetele konkreetselt ette öelda, kas ja kes millistel teemadel tohib arvamust avaldada ja küsimusi esitada? Aitäh!

kõik inimesed saavad arvamust avaldada kõikidel teemadel. Me oleme igasugustes sõnavabaduse listides kõige kõrgemal kohal ja seda näitab ka kõik see, mis toimub siin Riigikogus. Mina pole mitte kunagi öelnud, et keegi ei tohiks midagi küsida. Ja kui te räägite nendest inimestest Nursipalus, siis nende mure ongi arusaadav. See ongi reaalne mure, ma absoluutselt ei pisenda seda muret. Sellepärast me tegeleme ka kompensatsioonimeetmetega,

kas teil ei ole neid muresid, et näete, meil on seal inimesed ja nad saavad sellega pihta, me peame sellega tegelema ja see kõik tekitab pahameelt. Need mured on arusaadavad. Ühelt poolt võib mõelda positiivselt: meil elavad igal pool inimesed.

kellelgi midagi küsida. Arupärimisi on antud sisse ligi 500. Ma olin valmis tulema reedel nendele vastama, aga teil ei ole aega ole aega neid vastuseid kuulata, sest te tegelikult ju ei taha vastuseid, vaid te tahate lihtsalt kiusata. Te tahate lihtsalt Riigikogu töö halvata, et Riigikogu ei saaks teha oma tööd, et valitsus ei saaks sisse anda eelnõusid ja et neid eelnõusid, mis on sisse antud, ei saaks menetleda. Ja see on sellel põhjusel, et teile lihtsalt praegune valitsus ei meeldi. Aga ma ütlen: ma tulen reedel, vastan teie arupärimistele. Olge teie ka kohal. Aitäh! Lugupeetud Riigikogu, meie infotunni aeg on läbi saanud. Lugupeetud Rain Epler, kahjuks ei saa ma võtta teie lisaküsimust, sellepärast et me peame enne kella kahte algavat istungit laskma ka saalikutsungit vähemalt kahe minuti jagu. Seega on tänane infotund lõppenud. Ma tänan valitsuse liikmeid, ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid ja jätkame kell kaks. Aitäh!